**Jelena Žarić Kovačević** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi kandidati za predsednika Vlade i za članove Vlade, velika mi je čast da danas, evo, po treći put govorim o izboru Vlade. Najpre sam imala priliku da učestvujem u izboru Aleksandra Vučića za predsednika Vlade, pa onda i vas, gospođo Brnabić, i drago mi je što se danas vi po drugi put nalazite ovde pred nama kao mandatar i kao kandidat za premijera.Svedoci smo velikih i teških reformi koje ste imali hrabrosti da sprovedete, ali sa druge strane, svedoci smo i mnogo razgovora o investicijama, mnogo novih projekata, mnogo strategija koje tek očekuju očekuju da ih sprovedete.Dakle, danas možemo da kažemo da govorimo o Vladi kontinuiteta, o Vladi koja je tu da nastavi započeto i da završi započeto, da nastavi reforme i da vodi Srbiju napred u svim oblastima.Ciljevi o kojima je govorio i predsednik Aleksandar Vučić su postavljeni promišljeno i ja sam sasvim sigurna da ćete vi u narednom periodu biti posvećeni radu i odlučni u sprovođenju politike, u sprovođenju politike kojoj su građani Srbije dali ogromnu podršku na poslednjim izborima.Kao narodni poslanik koji dolazi iz Niša, ja želim da vam se zahvalim što podržavate razvoj juga Srbije. Svojevremeno je Aleksandar Vučić dao obećanje i to obećanje je i ispunio, da će se jug Srbije razvijati više nego ikad.Do 2012. godine, nažalost, nije bilo tako. Bili smo svedoci u kakvom gradu smo živeli u to vreme. Sećate se da su fabrike zatvarane, ljudi su ostajali bez posla. Niš je tada bio zaboravljen grad, ne samo za mlade ljude koji nisu mogli da pronađu svoje mesto, već nije bilo nikakve nade da će se privreda, ekonomija ili obrazovanje razvijati, ako uzmemo u obzir da je Niš jedan od većih univerzitetskih centara.Danas Niš ima nove fabrike, na hiljade novih radnih mesta. Stopa nezaposlenosti se i dalje smanjuje. Videli smo koliko autoputeva sada Niš povezuje sa drugim gradovima u Srbiji, pa ga povezuje i regionalno. Imamo i aerodrom koji sada obara sve rekorde. Kao univerzitetski grad, dobili smo Naučno-tehnološki park, u koji su uloženi milioni evra i koji sada pruža mogućnosti i privredi, a i mladim naučnicima i istraživačima da pronađu svoje mesto i gde mogu da rade.Takođe, želela sam da kažem da smo u Nišu dobili mnogo novih stanova, pre svega za pripadnike snaga bezbednosti, ali i mnogo mnogo novih tzv. socijalnih stanova, koji omogućavaju mladim ljudima, mladim bračnim parovima koji nemaju nekretnine da kupe svoj prvi stan.Danas stan.Danas možemo da kažemo da imamo jedan od najmodernijih kliničkih centara u Nišu na više od 50.000 kvadrata.Prema tome možemo da kažemo da su u razvoj juga uloženi milioni evra i to se reflektuje ne samo na bolji životni standard građana, već je sada sada Niš postao pravi regionalni centar i dobio svoju ulogu koju zaslužuje.Volim da u obraćanjima budem kratka i konkretna, pa ću to i sada učiniti.Želim, gospođo Brnabić, da vam kažem da sa nestrpljenjem očekujemo Program 2025, koji ste najavili, a koji podrazumeva od 14 milijardi evra. Želim da vam kažem, kao odbornik Skupštine gradske opštine Crveni Krst u Nišu, da je naročito značajna najava da će sva sela dobiti vodovod i kanalizaciju.Na teritoriji naše opštine postoje 23 sela od kojih 19 sela ima ovakve probleme. Videćete sa kakvim problemima ćete se susresti samo tamo, ako vam kažem da samo u pet naseljenih mesta postoji izgrađena kanalizaciona mreža i da je slična situacija i sa vodovodnom mrežom. Podsetila bih samo da na teritoriji ove opštine živi više od 33.000 ljudi, a da oko 25.000 ljudi živi upravo u tim selima.Zašto sam ovo pomenula? Ove podatke sam iznela da bismo, sa jedne strane, shvatili sa kakvim izazovima, krupnim, velikim i teškim ćete se vi sresti u daljem obavljanju svog posla i vršenju funkcije premijera. Evo samo na primeru jedne gradske opštine u Srbiji, a sa druge strane ovo sam pomenula da bih prenela molbu svih građana sa ove opštine za pomoć i podršku Vlade Republike Srbije, kako bi se popravio životni standard građana i kako se oni više ne bi sretali sa problemima kao što su neispravna voda za piće, umiranje stoke u selima kada su velike vrućine ili otežano funkcionisanje svih ljudi koji u tim selima zapravo žele i da ostanu.Na kraju, želim da vam čestitam na dosadašnjoj hrabrosti, na velikom radu i na velikom trudu i da vam kažem da ćete u poslaničkoj grupi Aleksandar Vučić – Za našu decu uvek imati podršku za Predloge zakona koje nam budete uputili. Želim i vama i svim kandidatima svu sreću u predstojećem radu i da vodite Srbiju krupnim koracima napred zajedno sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala gospođo Žarić Kovačević.Sledeća prema prijavi za reč Nadije Bećiri.Jedna Bećiri.Jedna informacija samo za vas, zbog raspolaganja vremenom, minut i 48 sekundi je preostalo za poslaničku grupu.Izvolite.

manjina.Pripadam albanskoj manjini u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, opštinama u kojima postoji hitna potreba za unapređenjem albanskih prava i poboljšanje ekonomskog i socijalnog razvoja.Poštovani predsedniče, u ovim opštinama pre svega potrebna je promena državnog pristupa prema albanskoj manjini kao ravnopravnim građanima, kako u predstavljanju državnim i javnim institucijama, tako i u društvenom životu, životu, i u unapređenju naših prava zagarantovanih zakonima Srbije i međunarodnih konvencija.Kao poslanica koja zastupa interese albanske manjine i građana u ovoj zemlji, pozivam vas, buduću premijerku, ministre, da započnete ozbiljnu politiku, posvećenost, poboljšanja blagostanja.

prethodnoj koleginici bih samo rekla da u onom Poslovniku o radu, gde stoji Ustav Republike Srbije, može da vidi da Sandžak i Preševska dolina ne postoje kao opštine, već su to izmišljena imena delova teritorije Republike Srbije kojim očito želite, kao nacionalna manjina, da privučete neke glasove da biste ušli u ovu Skupštinu da nam držite pridike o nacionalnoj pripadnosti određenih manjina.Republika Srbija ima zakonom definisane obaveze države prema nacionalnim manjinama, pa što bi pravili razliku između vaše nacionalne manjine ili bilo koje druge. Nikada više nije veći stepen razvoja kada su u pitanju odnosi Srbije, kao države, prema nacionalnim manjinama nego sada. To možete da proverite i u Prištini i u Tirani i videćete da je Srbija zaista u svakoj međunarodnoj instituciji, po pitanju nacionalnih manjina, na najvišem nivou, iako mnoge nacionalne manjine u Srbiji sebe nazivaju određenim imenima koja ne odgovaraju državama članicama EU, pa zbog toga jednostavno žele da podrže određene nacionalne manjine kada su u pitanju određena kulturna pitanja, ekonomska. Zbog toga mi imamo razvije tzv. prekograničnu saradnju, i to najbolje znaju Ministarstvo za evropske integracije, a gde zaista gajimo jako dobre odnose i negujemo, ne samo kulturne blagodeti tih naših dugovekovnih odnosa, već i dobre odnose sa svim tim državama.Prema tome, ono što ste pokušali ovde, a svaki dan pokušavate da provučete ta tzv. imena nepostojećih opština u Srbiji, ne daje vam za pravo uopšte da govorite ovde o lošim odnosima nacionalnih manjina u Srbiji.Danas ova Vlada koju biramo ovde u parlamentu Republike Srbije je rezultat i plod političke realnosti. Svi oni koji su želeli da izađu na izbore i da prikažu svoje programe imali su prilike pred građanima Srbije da dobiju podršku za to.Srpska napredna stranka je očito dobila podršku za program sa kojim je izašla pred građane Srbije, a samim tim je pokazala da Vladu Republike Srbije, koju danas ovde prezentuje u svom punom kapacitetu zajedno sa programom koji će da sprovede i sa strateškim ciljevima i sa operativnim ciljevima, gospođa Ana Brnabić je imala prilike da nam da u svom ekspozeu, pokazala je da svih ovih šest strateških treba da na adekvatan način realizuje u vrlo kratkom vremenskom periodu, u nemogućim uslovima, jer nas informacije, problemi iz sata u sat zasipaju i probleme moramo da rešavamo promptno.Danas imamo 1.200 građana Srbije koji su zaraženi korona virusom, koji su problem ne samo Srbije, regiona, već celog sveta. Mi odgovaramo adekvatno, brzo, efikasno, efektno i sve ono što treba da pokažemo kao država to je da ćemo imati rezultate koji su merljivi. Mi i sada imamo merljive rezultate kada je u pitanju i prethodna Vlada i prethodni sastav gospođe Ane Brnabić koja je do sada vodila Vladu Republike Srbije.Kada govorimo o merenju rezultata, najbolji rezultati se pokazuju kroz javne finansije. Kroz javne finansije smo mogli da vidimo 2012. godine kako kako su neke prethodne vlade vodile neodgovornu politiku prema Republici Srbiji, a kako to izgleda danas od kada je odgovornost preuzeo Aleksandar Vučić i SNS i kako je izgledala Vlada kontinuiteta gospođe Ane Brnabić i sa koliko problema smo se susretali u celom tom putu koji je Vlada od 2012. godine, pa 2014.godine, do danas. Ako kažemo da je budžetski deficit tada, 2012. godine, bio 6,2% ukupno BDP, a danas je 0,2%, onda vidite o kakvoj razlici koncepta govorim kada je u pitanju politika Republike Srbije.Tada su se i podizali komercijalni krediti da biste isplaćivali plate i penzije i zaposlenima u prosveti i u zdravstvu i u državnoj upravi i penzionerima, a danas jednostavno na osnovu zaista realnog rasta i razvoja ekonomskih privrednih aktivnosti vi imate isplaćivanje plata i penzija, koje su od 2014. godine, nakon sprovedenih ekonomskih reformi i fiskalne konsolidacije, onoliko koliko je to bilo moguće, se povećavale. Samim tim mi danas imamo stabilnu kasu i zbog toga ne treba da brinu oni koji primaju plate iz budžeta.Ono što treba reći da je bolji životni standard građana bio uvek cilj SNS, a i gospođe Ane Brnabić kada je preuzela Vladu, nakon onih teških vremena kada je vodio gospodin Vučić, i danas imamo i odgovore na pandemiju Kovid-19 kroz ekonomske mere i pokazalo se da Srbija koja je to prva uradila, znači, ekonomske mere donela je i usvojila u aprilu mesecu, još dok su svi bili zatvoreni zbog pandemije Korone, da je na adekvatan način u pravo vreme u pravom trenutku upravo donela te mere i dala podršku iz budžeta Srbije. Neko je ovde rekao da smo mi suočeni sa ratnom ekonomijom. Tačno. U vreme ratne ekonomije uglavnom su davanje iz budžeta. Tada je tržište vrlo ograničeno i uglavnom država interveniše na tržištu.Međutim, kroz taj državni intervencionalizam uspeli da negde održimo da tržište postoji, i to je od velikog značaja za Srbiju i zbog toga mi možemo da planiramo velike stope rasta za sledeću godinu upravo da ceo onaj ekonomski udar koji smo doživeli u ovoj godini uspemo da zaustavimo i da evropske zemlje koje će ići sa ekonomskim padom od 10%, a ove najjače 6% kao što su Nemačka i Engleska, mi jednostavno završimo ovu godinu sa 1% i 0,5%, 1% i 0,5%, a visoki cilj postavljen ovoj Vladi je da završimo sa nulom kada je u pitanju uopšte ekonomski pad.To su visoki ciljevi i ti ciljevi pokazuju u stvari zbog čega je ovako Vlada koncipirana sa ovakvim sastavom. Kadrovska rešenja koja su danas ovde predložena pokazuju da su ljudi sa zaista impozantnom biografijom. Za one koji su bili i radili u ovoj Vladi od 2014. od 2014. i 2016. godine pokazuju u stvari da mogu da se nose i sa drugim resorima za koje su zamenjeni i to je ono zbog čega kažemo da ambiciozne ciljeve i visoke ciljeve mogu da nose samo oni koji su zaista sposobni da se bave adekvatno ovim poslom i da se bore za državu.Na kraju bih rekla da mi zaista ovakvim merama, koje smo i ciljevima koje smo postavili i kroz ovih šest strateških ciljeva i kroz ove operativne ciljeve, koje smo danas čuli od premijerke, to je znači razvoj visokih tehnologija, forsiranje jednostavno da se nađemo korak, rame uz rame se razvijenim industrijama kao što su one koje se bave zaista razvojem tzv. 4.0 industrijske revolucije, da se bavimo veštačkom inteligencijom i digitalizacijom u svim segmentima društva, mi stvaramo jednake šanse svim građanima, ali za otvoreni društveni dijalog, tu pokazujemo suštinski da zaista Srbija ide putem koji je jednostavno nezaustavljiv kada su u pitanju neki pripadnici opozicionih stranaka koji ne shvataju kuda je Srbija otišla u proteklih sedam godina. Shvatiće onoga trenutka kada zaista razgovaraju sa građanima Srbije za to koje su želje i koje ciljeve žele građani Srbije da ih postignu kada je u pitanju budućnost Srbije i budućnost njihove dece. Onoga trenutka kada se suoče sa svojom ne samo prošlošću, nego svojim idejama sa kojima treba da izađu pred građane Srbije i pred izbore shvatiće u stvari

Srbije.Društvo jednakih šansi, društvo otvorenog dijaloga za nas su imperativ u budućnosti, ulazak u EU, razgovor o evropskim integracijama, razgovori i borba za transformaciju i reformu ekonomske snage Republike Srbije i dalji napredak

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Brnabić, pre nešto više od tri godine vi ste predstavili svoju prvu Vladu, svoje prve kandidate za ministre i tada ste nam nešto obećali. Obećali ste da će to biti Vlada kontinuiteta sa prve dve vlade tadašnjeg premijera, a sadašnjeg predsednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića. U vaše obećanje smo vam poverovali.Pre nego što nastavim svoju diskusiju moram da postavim jedno pitanje i vama i narodnim poslanicima, ali i građanima Srbije. Da se niste držali tog obećanja koje ste nam dali pre nešto više od tri godine, da li bi Srbija uspela da se izbori sa onim prvim talasom Korona virusa? Tvrdim da ne bi. Onakvu Srbiju kakvu smo zatekli 2012. godine, potpuno devastiranu, sa potpuno razorenim privrednim sistemom

pandemije.Zahvaljujući tim reformama koje je započeo Aleksandar Vučić 2012. godine počeli smo da obnavljamo Srbiju i da stvaramo privredu koja odgovara građanima Srbije, privredu koja će da stvori socijalnu jednakost i stabilnost, privredu koja će da stvori ekonomsku stabilnost, privredu koja će da stvori političku stabilnost i politički ugled u međunarodnoj zajednici. Reformom privrede postigli smo i fiskalnu stabilnost i da nije bilo tih reformi u oblasti privrede bilo kakva borba protiv Korona virusa ne bi bila moguća. To je samo dokazalo da ste ispravno postupili kada ste nam obećali i držali se reformi koje je započeo Aleksandar Vučić.Nemojte da vas čudi što bivši režim za svaku fabriku koju otvori predsednik ili vi

Nemojte da vas iznenadi što kada svaki put otvorimo neku deonicu autoputa ili započnemo izgradnju autoputa napadaju vas, napadaju predsednika Vučića, tadašnjeg ministra gospođu Mihajlović kako su sredstva obezbeđena nepovoljnim kreditima i kako će puno novca da se pokrade prilikom izgradnje tog autoputa.Bivši režim, bivši tajkunski režim ne može da podnese da Srbija napreduje i stiče ugled u međunarodnoj zajednici. Nije njima nikada ni bilo stalo do tog ugleda jer bi se za njega i borili dok su bili na vlasti. Njima je stalo samo do načina kako da dođu do državnog novca, kako da ga zloupotrebe i kako da još više od Srbije naprave dolinu nesrećnih.Sada imamo jedno novo ministarstvo gde treba da bude moja doskorašnja koleginica Gordana Čomić ministar. Da ne ispadne da sam protiv dijaloga, ali bih voleo, pošto poznajem gospođu Čomić dvadesetak godina, nikada nismo bili na istoj strani, kada su bili u pitanju državni interesi često sam sarađivao i to jako dobro sa gospođom, o čemu će gospođa Čomić da priča sa Đilasom ili Šolakom u tom dijalogu?Šta će oni da obećaju, šta će da ispune, da kažu – ej, sada ćemo malo manje da krademo ili da obećaju – evo, nećemo više uopšte da krademo, časna pionirska reč. Pa, pre će čovečanstvo da stigne u neku drugu galaksiju nego što će to da se desi. Ja vam želim uspeha i na tom polju gospođo Čomić, ali da se vratimo onome što čeka ovu Vladu.Čeka nas dalja borba sa pandemijom koja je zadesila Republiku Srbiju i borba da očuvamo naš ekonomski i privredni sistem u Republici Srbiji.

na određen način da sačuvamo naš privredni sistem i prvi zadatak ovoj Vladi jeste dalja borba za očuvanje privrednog sistema i njegovo unapređenje, jer kao što smo na početku pandemije naučili nema zdravstvene zaštite bez razvijene privrede, nema ugleda međunarodnog bez razvijene privrede, nema zaštićenog naroda bez razvijene privrede i smatram kada ste sve ovo do sada uspeli da postignete, da ćete i u budućnosti takve rezultate da imate.Bivši, tajkunski režim šta drugo reći o njima, valjda zbog svih ovih rezultata koje smo imali da sačuvamo i građane Srbije, bez obzira na versku ili nacionalnu pripadnost, što sad neki pokušavaju kroz jeftine političke poene da osporavaju, ostaje im jedno najniže moguće ponašanje u ljudskoj vrsti, a to je crtanje meta na čelu predsednika Republike Srbije, crtanje meta članovima njegove porodice, valjda svesni da nikada više neće biti u situaciji da pljačkaju građane Republike Srbije. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem gospodine Arsiću.Sledeća prema prijavi za reč je Misala Pramenković.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, kandidati za sastav buduće Vlade i narodni poslanici na samom početku bih želela da iskažem zadovoljstvo činjenicom da će skoro polovinu budućeg sastava činiti upravo žene, pripadnice lepšeg pola, što smatram da je jako značajno za još značajnije uključivanje žena u društvene i političke tokove. Svakako je značajno za preuzimanje jako značajnih funkcija u samom društvu, ali opet sa druge strane, svakako očekujemo da će one svojim radom, trudom i zalaganjem opravdati poverenje koje im je ukazano.Svakako ukazano.Svakako najznačajniji resurs i ono što bismo smatrali novinom i osveženjem u ovoj Vladi jeste formiranje tri nova ministarstva. Dakle, ministarstvo za brigu o selu je jako značajan resor, a poslanici stranke Pravde i pomirenja su u proteklom mandatu upravo vrlo često u svojim diskusijama i govorili o potrebama sela, kao i o teškoćama sa kojima se ljudi koji žive na selu susreću. Sa druge strane, pitanje osnivanja ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog jeste takođe jako značajno pitanje i u načelu i programu stranke Pravde i pomirenja stoji zalaganje za dijalog, pomirenje i opštu društvenu toleranciju. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji je od suštinskog značaja za celo društvo, budući da od stabilne i kvalitetne porodice zavisi stabilnost jednog društva.U

Ono što bi jako značajno bilo u budućem radu novog sastava Vlada jeste da se potrudimo da unapređenje zdravstvenog sistema bude ravnomerno, koliko je to moguće, da kažemo rašireno i u tom smislu delovati na teritoriji cele zemlje. Konkretno ću navesti naš zahtev, dakle, zahtev stranke Pravde i pomirenja i potrebu građana Sandžaka, ali i tog dela Srbije za osnivanjem kliničkog centra u Novom Pazaru. Zdravstveni sistem nažalost, protekla kriza je pokazala, nije dorastao zadatku i usled lošeg vodstva, ali i menadžmenta zdravstvenog sistema u Novom Pazaru, mi smo nažalost imali veoma veliku smrtnost od strane naših sugrađana.Ono što bismo mogli istaći kao nedostatak budućeg saziva Vlade jeste svakako činjenica što u njoj nemamo predstavnike manjina, iako znamo da čak jednu trećinu ukupnog stanovništva u Srbiji čine manjine, iako ako se opet vratimo na neke prethodne prakse možemo uvideti da smo nekada imali predstavnike manjina direktno u Vladi, ali da oni suštinski i nisu zastupali interese svog naroda. Smatram da treba dati šansu budućem sazivu ove Vlade, a da ćemo svakako dalju podršku formirati na osnovu samog rada i konkretnih rezultata koji će uslediti. Hvala. **Nataša Mihailović Vacić** Hvala predsedavajući.Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, mandatarko i kandidati za ministre u Vladi,

ispravnu odluku kada je preuzela odgovornost da zajedno sa našim koalicionim partnerom posvećeno i marljivo radimo da doprinesemo napretku našeg društva i da se uhvatimo u koštac sa mnogobrojnim problemima koje nam svakodnevnica donosi i to ne samo lokalno i regionalno, već i globalno i to su problemi sa kojima se suočava planetarno moderno društvo i naravno mnogo razvijenije zemlje sveta.Srbija je mala zemlja i njena snaga leži u zajedništvu, različitostima i uzajamnom poštovanju i uvažavanju, što ova Vlada svakako prepoznaje i zato nema razloga da nam postavljeni ciljevi ostanu ne ostvareni. Mi iz SDPS predano ćemo raditi da se planovi buduće Vlade što bolje i brže realizuju i na samom početku želim da dam punu podršku vašem budućem radu.Kao što znamo, Vlada je produžena ruka građana koji su je birali da zastupa njihova prava i interese u državnim institucijama i to u njihovo ime rade najbolji. I pored teškoća sa kojima se prethodna Vlada suočavala u proteklom periodu, narod ume da prepozna. Građani su uz mnogo razumevanja uvideli i trud i rad i zalaganje i zato su na poslednjim izborima ukazali ponovno poverenje našoj koaliciji da formira i ovu Vladu.To obavezuje ne samo vas, dakle, ne samo Vladu, već i nas narodne poslanike da u narednom periodu budemo još efikasniji, odgovorniji i posvećeniji u svom radu i da zajednički kroz zakonodavnu aktivnost, ali i kroz kontrolnu funkciju parlamenta, zajednički ostvarimo još bolje rezultate.Stičući

kako bi se kvalitet rada Vlade podigao na još viši nivo.Predložene izmene i promene u sastavu Vlade u skladu su i sa potrebama društva. Nova Vlada podiže lestvicu odgovornosti prema građanima i verujem da će im biti još bliža i da će njen rad biti dodatno unapređen odličnim kadrovskim rešenjima.Izborom vanstranačke ličnosti i to u najvažniji resor privrede Vlada pokazuje i zrelost i odlučnost, ali i spremnost da na ministarske, odnosno ključne pozicije u Vladi dovede ljude od struke.I pored teškoća sa kojima se ova Vlada susretala u prethodnom periodu, ona je, i to je činjenica, ostvarivala sve bolje i bolje rezultate. U nekim oblastima, napredovali smo i mnogo brže nego mnogo bogatije i razvijenije zemlje Evrope. Izbor novih ministara je još jedan odlučan korak da se unapredi i obezbedi građanima Srbije očekivani kvalitet života kako bi se životni standard naših građana što više i što brže približio evropskom standardu.Gledajući standardu.Gledajući i na globalnom nivou i to sa kakvim se problemima suočavaju druge zemlje sveta mi smo uspeli da sačuvamo i ekonomsku i monetarnu stabilnost, da poboljšamo uslove i za rad zdravstvenih radnika koji su nažalost najviše bili bili pogođeni u prethodnom periodu usled Kovida 19, Vlada je odlučnim merama uspela da pandemiju zadrži u nekim okvirima koji su daleko manji nego

buduće Vlade leži u tome što nije i neće posustati ni odustati da sačuva svoje građane donošenjem odluka koje su nekada i nepopularne, ali koje sasvim sigurno donose donose dobre rezultate. Zato ne treba sumnjati da će u svom daljem radu ova Vlada znati da proceni i odlučno prenebregne sve izazove i poteškoće.Svi znamo sa kakvim se problemima i izazovima Vlada do sada suočavala i kako se odlučno borila i bori da sačuva i integritet i suverenitet naše države i ne treba sumnjati u kontinuitet njenog rada i na tom polju. Prethodna je vrlo dobro razumela, a verujem da će i ova nastaviti ubrzano put ka članstvu u EU.Znam da će ova Vlada umeti da prepozna i rad i želje i trud svih nas i da ćemo zajedničkim snagama oplemeniti život naših sugrađana.Ja bih se na kraju svog izlaganja zahvalila svim građanima Srbije koji su nam ukazali poverenje još jednim mandatom i verujem da će i oni biti u još većoj meri deo pokretačke snage društva u celini i budućeg napretka Srbije i verujem da građani prepoznaju u kojoj meri im je program buduće Vlade blizak i da samo uz njihovu svesrdnu pomoć možemo očekivati napredak u svakoj oblasti.Ne bih želela posebno i pojedinačno da se osvrćem na rad nekih ministarstava u proteklom periodu, jer verujem da Vlada samo kao celina može biti prepoznata i može delovati još efikasnije, što će joj naravno dati novi kapacitet i novi entuzijazam za dalji rad.Na samom kraju, hoću još

Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.Poštovana i uvažena gospođo Brnabić, uvaženi članovi buduće Vlade Republike Srbije, drage koleginice i kolege narodni poslanici velika čast mi je i zadovoljstvo da mogu da vam se obratim ispred

bih da podelim sa vama nekoliko veoma važnih stavki koje smo čuli iz programa gospođe gospođe mandatarke. Naime, u protekle četiri godine sam radila kod državne sekretarke u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i tom prilikom sam imala da učestvujem u tome o čemu je gospođa Brnabić pričala šta je sve urađeno u oblasti prosvete u protekle četiri godine.Naime, ta reforma koja je započeta, odnosno da se uvodi 2018. godine sigurna sam da će pokazati rezultate, naime toliko toliko je duboka i prožima sve oblasti i sve nivoe obrazovanja, pa tako i vaspitanja, predškolskog vaspitanja i obrazovanja, da sam sigurna da će to doneti rezultate.Volela bih da podsetim da manjinsko obrazovanje u Republici Srbiji se osnuje na dva značajna stuba. Jedan od tih stubova je pravo na obrazovanje na maternjem jeziku, a drugi značajan stub je savladavanje srpskog kao nematernjeg jezika, srpskog kao državnog jezika.Savez vojvođanskih Mađara je jedna stranka koja se godinama zalaže i za jedno i za drugo. Mi sada u zakonodavstvu imamo svaku predispoziciju da imamo manjinsko obrazovanje, kvalitetno na istom nivou kao što se to nudi na srpskom jeziku. Evo, samo primera radi, za vreme Kovid krize u periodu od marta do juna meseca, časovi koji su se snimali na srpskom jeziku kako bi se obezbedila nastava na daljinu, ti časovi su se snimali na svih osam jezika nacionalnih manjina, pa tako i na mađarskom jeziku što je i u našem slučaju značajno i sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radilo na tome.Naravno, ima tu još dosta toga da uradimo. Meni je izuzetno drago što je gospođa Brnabić naglasila digitalizaciju škola, jer je tu svakako započeta velika stvar, a imala sam prilike i sa tada državnom sekretarkom, sada ministarkom, Tatjanom Matić, da sarađujemo na digitalizaciji podršci škola u smislu digitalizacije.Srpski kao nematernji jezik je svakako jedan od značajnih elemenata i meni je bilo veoma interesantno prvom mandatu kao narodna poslanica tadašnjem ministru upravo to pitanje postavila, šta se dešava i kako će se reformisati srpski kao nematernji jezik, a taj predmet se zajedno sa svim ostalim predmetima uveo u reformisane predmete.Sledeća oblast koja je takođe veoma značajna za obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina, a to je takođe bilo spomenuto za vreme ekspozea, a to je priznavanje diploma, visokoškolskih diploma stečenih u inostranstvu i mi smo u proteklom proteklim godinama bili svedoci formiranja ENIK-NARIK centra, što je bio jedan značajan korak, pa potom Agencije za kvalifikacije što je takođe bio jedan značajan korak. Sada imamo samo jedan mali detaljčić na kom treba da radimo, a to su studijski programi tzv. kratkog ciklusa. To nam je jedino što za sada nije savršeno, ne funkcioniše savršeno, ali sam sigurna da će Vlada u novom mandatu, odnosno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to rešiti.Ono što bih volela takođe da istaknem, jeste da mi je drago da ste naveli i umetničke škole i reformu koja će se uraditi u toj oblasti. Naime, saradnik u digitalnim medijima je jedna nova struka koja bi trebala i ja se iskreno nadam da će Subotička gimnazija i gimnazija u Senti takođe dobiti mogućnost za ovo.Na kraju da zaključim, da potvrdim još jednom, poslanička grupa SVM će podržati program, podržati Vladu Republike Srbije i daćemo vam punu podršku. Zahvaujem. Poštovani predsedavajući, gospođo Brnabić, uvažene kolege i koleginice i naravno budući članovi Vlade.Ja sam vrlo pažljivo slušala vaš ekspoze danas, slušala sam ga pažljivo i prošli put kad ste ga izlagali i za sada prvo što mi se čini da je prošli put bila svečanija atmosfera, pa je ovo možda posledica korone, ali možda i posledica upravo tog kontinuiteta o kome pričamo sve vreme. Nekako je ovo, čini mi se, radna atmosfera. Mislim da ste u međuvremenu zaista postali prava političarka. Da li je to dobro ili ne videćemo, videćemo na kraju mandata ove nove Vlade, videćemo, na kraju krajeva, i kakvi će biti rezultati ministara koje ste izabrali, koje ćemo naravno i podržati. Ali, pošto sam ja političarka, nadam se da me ne shvatate pogrešno. Zaista očekujem da će ova nova Vlada ispuniti najveći deo ekspozea, nemoguće je ispuniti ceo, budimo objektivni u startu, to vam je kao i budžet kada pravite i plan i program poslovanja, ali da možemo zaista da uradimo mnogo, mislim da možemo.Pre nego što se osvrnem na stvar koja je za nas kao PUPS - "Tri P" poslaničku grupu najvažnije, moram samo da podsetim i volela bih da iskoristim priliku, jer imam i retku priliku da preda mnom budu i svi ministri, da ja kao žena koja vodim četiri godine već vrlo uspešno Javno preduzeće "Pošta Srbije", na koju sam ja stvarno ponosna, jer mi nijedan jedini dinar do sada nismo uzeli od države, sem što smo uredno punili budžet, što može da nam potvrdi ministar Mali, koji se uredno sa mnom čuje u oktobru mesecu da vidimo kad ćemo mi da uplatimo ono što treba da uplatimo državi.Moram državi.Moram priznati da nisam baš imala preveliku podršku ministara u ovom periodu i zato se nadam da ova Vlada koju ste sada ovako izabrali, sa ovoliko žena u sastavu, da će biti ekspeditivnija od prethodne, koliko god bili zadovoljni ili nezadovoljni onim radom. Ja lično, ja sada zaista ovo govorim kao Mira Petrović, direktor Javnog preduzeća "Pošta Srbije", a vratiću se naravno na svoj poslanički mandat i položaj. mandat i položaj. Ja sam lično zadovoljna izborom gospođe Tanje Matić, jer je sa njom bilo savršeno sarađivati. Mislim da će biti mnogo lakše kada bude vodila ministarstvo koje je za moje preduzeće najvažnije. Kao što mi je drago što imamo novu ministarku u privredi, jer je i to meni jako važno ministarstvo, ministarku pravde, jer kad god mi treba neko mišljenje stručno, a ja ga nešto ne dobijam, ne znam zašto, pa ću to, recimo, protumačiti da mislite da ja sama mogu da izađem na kraj sa svim tim problemima. Neskromno, ali mislim da je zaista i vama u Vladi, vama ženama u Vladi, mi ništa nećemo rešiti time što imamo 11 žena, ako ne budete imali svu podršku muških kolega i naravno predsednika države za sve ovo što se radi.U mom preduzeću ja uglavnom imam žene kao saradnice, na ključnim pozicijama su žene, imam jednog jedinog direktora koji vodi vodi IT, ali mislim da je to prosto sticajem okolnosti, mislim da mi malo ekspeditivnije, brže radimo, jer nas čeka svašta. Mi imamo i kuće, mi imamo decu, mi imamo muževe, mi imamo i svoje poslove koje želimo zaista da odradimo na najbolji mogući način.Ono što moram da istaknem za prethodnu Vladu, da ne bude da sam sad tu nešto ja htela da kritikujem, ali o tome su govorile moje kolege, to je zaista slika koju mi sada vidimo kada vidimo Beograd koji se gradi. Kranovi su na sve strane, putevi se rade, šta god bilo, ja znam kad sednem u auto, kad krenemo negde, to je sada milina. Jedino što mogu da sugerišem, kao jedan estetski deo cele priče, a to rade Kinezi, to sam imala prilike da vidim, svaki kran samo ukrase svetlima i to izgleda kao milion strela koje su na nebu, pa eto mogli bismo i mi to da uradimo, da malo ulepšamo naš grad i da se prosto vidi koliko je i cela Srbija postala gradilište.Sada ću se vratiti na ono što je za nas kao poslaničku grupu najvažnije, a to je u stvari ekonomski razvoj, planovi koji su pravljeni zaključno sa 2025. godinom. Ono što je bitno, da sve to što smo zajedno prošli od 2014. godine, sve te teške mere koje smo morali da donesemo svi zajedno, da podnesemo teret svega toga, da se nikada više na to ne vratimo, da zaista 2025. godine do plata od 900 evra najmanje, da stignemo do penzija od 450 evra i da održimo to što su se predsednik države Aleksandar Vučić i naš predsednik partije Milan Krkobabić dogovorili, da penzioneri nikada više ne dođu

juče ili prekjuče kada smo pričali ovde je neko od kolega rekao kako, nažalost, ima mnogo starijih ljudi. Mislim da se pogrešno izrazio. Cilj i jeste da bude što više starijih ljudi, ali je problem u tome da imamo što bolji natalitet i da se što više dece rađa. I tu treba zaista odraditi mnogo. Mislim da je to segment na koji moramo da se usredsredimo, jer sve to što mi radimo, ako ne budemo imali dece je besmisleno.Ono što je nama što je nama važno, što je važno našim glasačima, što je važno, na kraju krajeva, svim građanima Srbije, to je da su im plate redovne, da su im penzije sigurne, redovne, da se stalno razvijaju, da se standard ljudi poboljšava. Mi smo se i u gradu u nekom periodu kada smo bili deo tadašnje vlasti izborili za mnogo stvari koje su penzionerima popunile kvalitet života, od toga, ja ću podsetiti da u Beogradu svi penzioneri stariji od 65 godina imaju besplatan prevoz zahvaljujući nama. Mi smo se i tada, zajedno sa našim koalicionim partnerima, izborili za trudnice da primaju ceo iznos plate za vreme održavanja trudnoće, a onda smo to preneli ovde 2012. godine i to je bila prva stvar koju smo zajedno sa našim kolegama poslanicima uradili, ali na našu inicijativu, i izmenili Zakon o zdravstvenoj zaštiti i to omogućili svim ženama u Srbiji.Mi smo otvarali klubove za stara lica, koji nisu bili samo, znate, sednete pa igrate šah. Ne. Ja sam lično učestvovala u tome, iako sam bila šef kabineta. Kupovali smo štafelaje za slikanje, kupovali smo police i napravili zaista biblioteke, ukrašavali, znači, učinili te prostore lepšim. Mislim da je cilj svih nas da kada dođemo do nekih penzionerskih dana, da imamo dovoljno i zdravlja, pa nam je tu zato jako važno ulaganje u zdravstvo, da imamo dovoljno snage da taj što duži period koji je pred nama proživimo što kvalitetnije.Pošto

ali smo i mi PUPS-ovci bili vidoviti pre desetak godina, kada smo organizovali u Beogradu i prve kurseve za IT, gde smo imali polaznike koji su bili stariji od 88-89 godina.Tako da, postoji mnogo stvari koje možemo da uradimo zajedničkim snagama, moramo da stavimo prioritete. Nije lako, znam. Neću uopšte da pričam o spoljnoj politici, mnogo umnih glava se time bavi, i Kosovom i uopšte situacijom u svetu, neću uopšte da pričam o koroni koja nas je sve poremetila, ali mislim da je ne tako težak period pred nama, samo je potrebno da svi damo svoj maksimum u svemu tome što radimo i da zbilja imamo dijalog između nas.Gospođu Čomić ovde poznajem iz parlamenta od 2012. godine, ali moram priznati da sam bila iznenađena onim vašim onim vašim plakatom koji ste imali u vreme kampanje. Meni nekako to ne ide uz vas, kao što mi ne ide ni uz mene, uz majke dece, tako da mislim, u redu, imali ste neki, po mom mišljenju, kiks vaš lični, ali ste vi uvek bili za dijalog, čitala sam i šta je gospodin Čanak za vas rekao, sve preporuke ste dobili, ali mislim da moramo stvarno da ipak malo vodimo računa o načinu komunikacije između nas. I slikanje i razgovori i uopšte kompletno neki odnos među nama ovde mora da bude na nekom nivou, jer mi smo ipak izabrani ovde i predstavnici građana Srbije.Ja vam zaista želim i mi ćemo kao poslanička grupa PUPS - "Tri P" glasati, naravno, večeras za izbor ove Vlade i dati svu moguću podršku koju možemo da damo da možete da ostvarite dobar deo ekspozea koji je premijerka iznela. Hvala.

poštovane koleginice i kolege, poštovana gospođo Brnabić i kandidati za članove Vlade Republike Srbije, slušajući vaš ekspoze, gospođo Brnabić, kao i ono što piše u ovom programu Vlade Republike Srbije koji smo dobili, sa kojim smo imali priliku da se upoznamo, mislim da je više nego jasno da je Srbija na dobrom putu.Kada se pogledaju ove brojke i kada se čuje sve ono što ste vi danas nama rekli, a što javnost Srbije ima priliku da čuje, potpuno je jasno, i da se videti i gde je Srbija bila juče i šta je danas i šta će biti sutra.Kao građanin Republike Srbije ne mogu, a da ne budem zadovoljan kada prolazeći Srbijom, inače našom lepom zemljom, vidim koliko je sve urađeno i šta je sve urađeno u proteklih nekoliko godina. Retko je zadovoljstvo, ne znam da li to ljudi razumeju u dovoljnoj meri, ali videti izgrađene saobraćajnice, realizovane infrastrukturne projekte, videti da smo povezani od severa do juga ili prema istoku sa ostalim zemljama, da imamo nove, moderno izgrađene saobraćajnice. To ipak nešto znači.Mi smo mala i relativno siromašna zemlja. Pogledajte Bugarsku i Rumuniju, članice EU, od 2007. godine onaj ko je putovao tamo može se uveriti da zemlje koje su članice EU nemaju onakve saobraćajnice kao što ima naša Srbija. To govori nešto o nama, to govori nešto o ovoj Vladi, to govori nešto o ovoj koaliciji. Ne, nešto, to govori mnogo toga.Znate, čovek ne može, a da ne bude zadovoljan kad pročita ove brojke o povećanju BDP-a u protekle četiri godine, od 2016. do 2020. godine, o smanjenju stope nezaposlenosti u Srbiji,

To govori kakve su sve ozbiljne mere preduzete u godinama iza nas da bi bili danas na ovoj poziciji na kojoj smo i da možemo da razgovaramo sa drugima.Meni je drago što smo imali priliku da čujemo sve ono što će Vlada raditi. Dobro je, predsednik Vučić je pomenuo šest osnovnih ciljeva. Dobro je što ste to pocrtali i o tome treba stalno govoriti, jer tih šest ciljeva koji su pomenuti kao osnovni ciljevi Vlade, što znači da ih ima još, ali ovo su noseći, zajedno sa strukturom Vlade koja je danas ovde pred nama, tehnički, ali i sa ljudima. To jeste garancija da ćemo postići dobre rezultate.Usuđujem se reći da je ovo Vlada kontinuiteta, Vlada napretka, Vlada reformi i Vlada razvoja. Srbija postaje jedna razvijena, stabilna zemlja, i politički i ekonomski. Kad kažem stabilna politički, znate kako, sastav ovog parlamenta nije izabrala vladajuća koalicija, niti bilo ko od političkih stranaka u Srbiji, sastav ovog parlamenta izabrali su građani Republike Srbije i oni su ti kao jedini i konačni procenitelj vrednosti svakog od nas. Građani uvek treba da biraju one za koje smatraju da u najboljoj meri ispunjavaju njihove ciljeve ili njihova očekivanja.U razgovorima na Fakultetu političkih nauka sa predstavnicima opozicije već posle dva sastanka bilo je jasno da je bojkot nekima sredstvo političke borbe. Onda se počelo razgovarati o tome, naravno sa strane, da u Srbiji ne postoji atmosfera, ne postoji dijalog, ne postoje uslovi iako su svi zakoni bili doneti pre

Evropske integracije, pregovori sa Prištinom su ciljevi koje apsolutno treba ispuniti. Pre toga, dozvolite mi, ipak po redosledu ciljeva svi su važni, ali ovaj prvi cilj koji je pomenut postavlja zaštitu prava građana jeste nešto što zaslužuje posebno da se apostrofira.Vi ste videli, ceo svet je pogođen ovom pandemijom virusa Kovid-19 i niko nema rešenje za ovu pandemiju. Pre nekoliko meseci kad smo potvrđivali odluku o vanrednom stanju, ja sam tada citirao Jirgena Habermasa i njegovu tezu da odavno nismo imali toliko znanja o neznanju. Danas se ništa situacija nije promenila. Ni dan danas ne znamo zašto se sve ovo dešava, iako primenjujemo različite mere. Pokazalo se da je socijalna distanca nažalost ili na sreću jedina mera koja jeste neka vrsta garancije da se Kovid neće proširiti.Ono što znamo jeste da je Vlada Republike Srbije odlično uradila posao, da smo učinili sve što je trebalo da zaštitimo građane, i to sve kategorije građana. Mislim da je veoma logično i pametno što je i predsednik i što ste vi ovde danas kao predsednik Vlade apostrofirali zdravlje građana Republike Srbije kao prvi cilj.Evropske integracije, integracije, to treba da nam bude prioritet. Tačno, ali treba reći, ja sam video da ste vi to napisali na 20. stranici ovog ekspozea i to treba građanima Srbije jasno reći – brzina i ishod integracija ne zavise od nas. integracija ne zavise od nas. Mi smo potpuno kompetentni, i administrativno i stručno, da ispunimo standarde koji se postavljaju pred nas, ali svi treba da znaju da je uslov svih uslova Poglavlje 35 – normalizacija odnosa sa Kosovom. To treba glasno i jasno reći.Da nije bilo predsednika Vučića u proteklih nekoliko godina koji je diplomatskom aktivnošću promenio ponašanje pojedinih država i onog što je radilo Ministarstvo inostranih poslova sa otpriznavanjem, 18 država je povuklo priznanje ili suspendovalo priznanje Kosova. Nemojte da imamo iluziju, bar ja nemam. Ne znam da li delite moje mišljenje, ali ne bi ni EU, ni Amerika reagovali da imenuju specijalne predstavnike za dijalog Beograda i Prištine. Ne, nego bi čekali da se stvari privedu svom kraju, da mi prećutno priznamo Kosovo i da onda kažu – eto, tako je moralo, to je logičan sled događaja. Znate i sami već kakva je politika pojedinih zemalja zapada prema nama.Unutar EU imamo puno neprijatelja. Nije nepoznato da su sve ove glavne prema nama, da kažem, diktiraju Nemci i to se zna ne samo od juče nego i danas, a nažalost i sutra. Uslov svih uslova jeste taj dijalog sa Prištinom. državno rukovodstvo povlači veoma pametne poteze. Jačamo saradnju sa prijateljima, ali otvaramo i nova prijateljstva.Dobro je što imam odličnu saradnju sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom, pre ili kasnije taj problem će se rešavati u Savetu bezbednosti UN. Kao Kao stalne članice sa pravom veta imaće priliku da i u naše ime kažu nešto i o tom pitanju, a malo je zemalja u svetu veličine Srbije i broja stanovnika kao što je Srbija, imaju tako moćne prijatelje kao što je kao što je Kina i Ruska Federacija. Malo je državnika u svetu kao što je predsednik Vučić koji je imao priliku da se sretne toliko puta sa predsednikom Sijom ili sa predsednikom Putinom. Znate, u političkom sistemu koji postoji u Kini personifikacije odnosa prema jednoj zemlji, kada se predsednik te države sretne sa predsednikom te zemlje. To je završena priča,

ove godine u svetu. Na zapadu postoji nepodeljeno mišljenje da je kineska ekonomija postala prva ekonomija sveta.Ne govorim ovo da bih glorifikovao Kinu, nego da bih rekao da imati takvog prijatelja ima svoj smisao

jer one dve tačke sporazuma koje se odnose o dizerfikovanju izbora snabdevanja i o kvalitetnom komunikacionom, kako su rekli, kompaniji koja nabavlja telekomunikacionu opremu imaju svoj smisao.Znate, sam ovde u vašem ekspozeu na stranici 31, to će biti budući posao gospođe Mihajlović, sjajnu rečenicu - završiti turski tok, povezati Bugarsku i Mađarsku preko Srbije, obezbediti prirodni gas kao izvor snabdevanja za Srbiju. Druga rečenica je još bolja. Ona daje odgovor za ovo diversifikovanje izvora snabdevanja gasni konektor između Srbije i Bugarske. To govori o tom diversifikovanju izvora snabdevanja. Znači - učinićemo sve ono što je u sporazumu, ali ćemo zaštiti svoje državne i nacionalne ciljeve.Pre svih, Vučićev drugi dan posle povratka iz Vašingtona rekao da se 5G oprema, naravno „Huavej“ pouzdan partner i da se ovo ne odnosi na kinesku kompaniju i da ćemo mi nastaviti saradnju sa kineskom kompaniju, naravno, u interesu jedne i druge zemlje.Kvalitet života građana - sve ovo što radi ova Vlada je usmereno ka tome. Mislim da je Vlada Republike Srbije povukla dobar potez osnivanjem ova nova tri ministarstva. Ne želim tu da trošim reči, govorio sam o tome i kad je bio Zakon o ministarstvima, ali mislim da je briga o porodici, demografija, pitanje ljudskih i manjinskih prava, dijalog, jako važno, nešto što treba da negujemo i naravno, Ministarstvo za brigu o selu, jer nam sela ostaju prazna.Dozvolite mi na kraju da kažem samo nekoliko reči o obrazovanju. Mislim da zaslužuje i tema i obraz.

godine.Znači, ukoliko bude potrebe mi ćemo, naravno, sve ono što bude deo EU, implementirati u naš obrazovani sistem i u sistem nauke. S obzirom na kratkoću vremena, jer objektivno, predsednik je oročio mandat ove vlade, treba učiniti sve što je moguće da ova vlada i u oblasti obrazovanja učini ono što treba, da nam sistem bude bolji, da bude kvalitetniji, da bude veći obuhvat, da postoji veza između privrede i obrazovnog sistema.Ono što ste pomenuli vi kao dobri premer još urađeno, apsolutno tačno, i to treba negovati, ali treba primeniti i druge stvari koje je moguće u ovom periodu.Mislim da je sjajna stvar za obrazovani sistem Republike Srbije za Srbiju što ćemo od aprila meseca sledeće godine imati jedinstven informacioni sistem prosvete. Tada ćemo tačno znati kako nam sistem funkcioniše i onda ćemo moći da povećamo strateške korake. Onda to neće biti izraz volje neke interesne grupe, ili nekog ko se setio genijalne ideje. Ne, sistem nam tako funkcioniše, treba da povučemo takve i takve poteze. Mislim da je to sjajna stvar i to je nešto što ohrabruje, pogotovo uz ove sve druge parametre koji su pomenuti i o kojima se govori, Srbija 2025. Znači, uz jačanje ekonomije i uz povećanje životnog standarda, naravno i ličnog dohotka zaposlenih.Na samom kraju, još nešto sam hteo da kažem, to je vezano za ovo možda čime će se baviti kolega Popović, pošto se on bavio delom ovog posla, Izveštaj Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, govori da 97% rezultata našeg istraživačkog rada čine objavljeni naučni radovi, a svega 2,3% patentni.Tu se stanje mora promeniti, jer frapantno je za društvo kao naše, malo ali stvarno ne mislim da smo prepametni, ali mislim da umemo da razmišljamo, da imamo tako mali broj patenata.Znate, jedno istraživanje iz Australije iz 2016. godine, pokazalo je da kada se uporede količina uloženog novca i rezultati, odnosno ono što je aut u jednom obrazovanom sistemu, to pokazuje tada te 2016. godine, Srbija je, verovali ili ne, bila na prvom mestu, što govori, sa ovim skromnim ulaganjima da smo imali odlične rezultate. Ako je tako, onda ne treba dozvoliti da patentni i tehnička rešenja budu svega 2,3% tog izvoza.Povezivanje istraživača, privrede i privrede i nauke, fakulteti, istraživački centri, instituti treba da rade sa privredom. To treba povezati, jer je to interes Srbije, jer samo inovacije mogu doneti, da kažem u ekonomskom delu i nova rešenja, bolje Srbiji.Mislim, gospođo Brnabić, i i treba i to reći na kraju, to govorim u ime poslaničke grupe, treba pohvaliti i vaš izbor ljudi koji će predstavljati ovu Vladu. O tome je malo ko danas govorio. Mislim da ste napravili dobru kombinaciju iskustva, znanja koje postoji i nove energije, jer to se uklapa u ono što sam rekao na početku, da je ovo vlada i kontinuiteta, ali i reformi i razvoja. Nama su potrebni novi ljudi za ovo vreme u kom se nalazimo. Građani Srbije to od nas očekuju i niko od nas ne želi da ih razočara.